reda.Podsećam vas da ste uz saziv ove sednice primili Izveštaj Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.Pre

sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.Da li izvestilac Komisije želi reč? Uvažene dame i gospodo, poštovana predsedavajuća, Komisija obrazovana radi utvrđivanja saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima je u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika i Poslovnikom Narodne skupštine uporedila podatke iz 250 uverenja o izboru za narodnog poslanika sa odgovarajućim podacima u Izveštaju o sprovedenim izborima za narodne poslanike i utvrdila da su sa izveštajem saglasna uverenja svih 250 lica kojima u skladu sa iznetim treba da budu potvrđeni poslanički mandati.Zahvaljujem i želim vam puno sreće u radu.

Saglasno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika i članu 6. Poslovnika Narodne skupštine, na osnovu Izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti

da je svih 250 uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, čime je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima.Pošto je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima (dve trećine narodnih poslanika čini mandat), saglasno članu 101. stav 4. Ustava Republike Srbije Narodna skupština je

dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini pristupimo polaganju

narodne poslanike da potpišu tekst zakletve i predaju ga generalnom sekretaru gospodinu Srđanu Smiljaniću preko službe Protokola Narodne skupštine.Dozvolite

periodu.Poštovani narodni poslanici, podsećam vas da je saglasno članu 22. Poslovnika potrebno da obrazujete poslaničke grupe.Takođe grupe.Takođe vas podsećam da je poslanička grupa obrazovana podnošenjem predstojeće Narodne skupštine preko pisarnice Narodne skupštine spiska članova koji je potpisao svaki član poslaničke grupe. Na spisku Na spisku se posebno naglašava predsednik poslaničke grupe, njegov zamenik, kao i da narodni poslanik može da bude član samo jedne poslaničke grupe.Ovim smo za danas završili rad sednice Narodne skupštine.O nastavku sednice bićete blagovremeno obavešteni.Hvala obavešteni.Hvala vam na saradnji i za danas smo završili rad Narodne skupštine.